Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, ще Ви прочета едно съобщение и преминаваме към първа точка. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на самолет Ил-76 с неговия екипаж от Военновъздушните сили на Украйна по маршрут Украйна – България – Алжир – Мали – Тунис – Украйна, с цел превоз на военна продукция. Разрешението е в сила за периода от 11 до 17 февруари 2020 г. Уведомлението е постъпило на 12 февруари 2020 г. с входящ № 003-09-16 и е предоставено на Комисията по отбрана.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля, преди да преминем към Доклада, да гласуваме допуск в залата

По § 3 има предложение от народните представители Николай Цонков и Валери Жаблянов: „В § 3, т. 1 в създаваната т. 4 думите „и териториалната“ – отпадат.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Радостин Танев и Борис Кърчев. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 4. Предложение от народния представител Галя Захариева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността

В ал. 3: а) създава се т. 1а: „1а. по предложение на министъра на образованието и науката приема Национална карта на висшето образование в Република България, която определя профилната и териториалната структура на висшето образование в страната по професионални направления и специалности от регулираните професии

2, т. 1: а) факултети, институти, филиали и колежи, както и териториално изнесени звена и поделения в чужбина по § 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби в държавните висши училища, въз основа на искане на съответното висше училище и/или по предложение на министъра на образованието и науката, като за филиалите и колежите се посочват професионалните направления, в които ще се извършва обучението; б) териториално изнесени звена в страната, както и териториално изнесени звена и поделения в чужбина по § 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби на частните висши училища,

6: аа) буква „а“ се изменя така: „а) по предложение на министъра на образованието и науката общият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението им, по професионални направления и по специалности от регулираните професии, както и разпределението му по държавни висши училища

1“; 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) Общият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3, т. 6, буква „а“ се разпределя по държавни висши училища, по професионални направления и по специалности от регулираните професии и по форми на обучение в зависимост от: от: 1. оценката на учебната и научната дейност; 2. данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти; 3. приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната; 4. заявената готовност от държавните

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, господин Министър! Искам да взема отношение към предложената в § 3

Това не е първата Национална карта, която ние предлагаме да се приеме в различни области, които засягат широки социални дейности, социални услуги, като цяло социалната сфера. Националната карта в здравеопазването – не знам някой от Вас дали си спомня колко време се приема вече?! Не знам дали има приета такава карта? Мисля, че всеки път, като дойде министърът при нас, ни обещава, че такава ще има след няколко месеца. Най вероятно не защото изпълнителната власт не желае да си изпълни ангажиментите, а защото има обективни затруднения пред изработването на подобни документи. Какво означава Национална карта на висшето образование в Република България? Това означава планиране на специалностите и на потребностите в период от 10 години. Това означава Национална карта, струва ми се. Като се има предвид един цикъл на завършването на един випуск, като се има предвид сегашният етап на организация на висшите училища, като се добави към всичко това изключително динамичната характеристика на демографските показатели, като се прибави към това динамиката на развитието на икономиката или така наречените бизнеси и потребностите на бизнеса, как ще бъде изработена Националната карта във висшето образование на всичкото отгоре и териториално? Това, че някой иска да подреди в кутийките висшите училища на територията на страната, да каже, че в Русе ще се произвеждат инженери, в Габрово топлотехници и атомни специалисти в София, и аграрни специалисти в Стара Загора, какъв тип планиране е това с тази национална карта? Как се реализира държавната политика през нея? Тук спирам с моето изказване за Националната карта и искам да изкажа моето мнение по въпроса по следния начин. Господин Министър, Вие няма да я направите тази карта във Вашия мандат – не защото остава година и нещо и не защото не искате, защото няма как да стане, защото замисълът за Националната карта, както е предложен, няма обективни предпоставки да се случи. Този тип на регулация, ако имаме пред нас прогресивния опит на Министерството на здравеопазването – иронично казано, не виждам защо смятате, че в Министерството на образованието тази карта може да бъде реализирана. Може да имаме някаква рамка, но какъв ще бъде нейният статус вътре в този закон? Кой ще я наложи? Как ще отговорим на потребностите на бизнеса, като разпишем една Национална карта за следващите 10 години?

заповядайте. МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Накратко. В последните три десетилетия българската система на висшето образование се характеризира с един краен модел на академично самоуправление, което доведе и до самостоятелни стратегии, в това число и за профилно развитие на висшите училища. Откриха се 14 нови висши училища. Този модел не беше вкаран в общата рамка, доведе до избуяване на предлагането на висше образование преди всичко на социалните, стопанските и правните науки – там, където избуя и нерационалното търсене на висшето образование, доведе до това в Северен Северен централен район да имаме четири центъра на икономическа наука, в Пловдив – пет. Много други примери мога да дам. За съжаление, въпреки че последните години системата се сблъска с негативния демографски тренд, продължават напъните за екстензивно и профилно развитие. Тази карта няма да върне профилната структура изцяло към държавното планиране. Тя по-скоро ще бъде рамка, както Вие казахте, за това да не се откриват повече центрове за висше образование, да не полагат излишни усилия висшите училища за откриването на нови изнесени структури, за нови специалности, за нови професионални направления. Тази карта ще им даде сигнал да не го правят. Тя ще бъде и основание за Националната агенция за оценяване и акредитация въобще да не разглежда проекти. проекти. Нашето мнение е: по 90% от професионалните направления системата е достигнала предела си на разрастване и фрагментиране, но имаме 10% от от професионалните направления, като информационни технологии, информатика, компютърни системи, няколко други инженерни и здравни грижи, може би, в които откриването на допълнителни центрове за висше образование не е нежелано, но зависи от определен брой обстоятелства. Картата трябва да дефинира всички тези баланси, всички тези граници, всички тези условия, при които евентуално може да се открие нов център за висше образование. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Госпожо Дамянова, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Всъщност предложеният текст за Национална карта има една-единствена цел. Тази цел е да подреди приоритетите във висшето образование, съобразени с академичното и научното развитие, съобразени с икономическата перспектива и не на последно място, съобразени с необходимостта и развитието на кадрите в България. Да, в рамките до една година, тоест до една година, Министерството на образованието и науката заедно с всички заинтересовани страни ще трябва да направи анализ и да ни представи обективна картина на висшите училища в страната, съобразени с националните и регионалните цели. Ще кажете: кому е нужно това? Така или иначе и сега всички знаем колко на брой са висшите училища в страната, и сега знаем къде, в какви професионални направления и специалности се извършва обучението. Знаем какво и как преподават преподавателите, знаем какво и къде търсят студентите, знаем също така, че имаме кадри, имаме специалисти, за които няма нужда на пазара на труда, но също така знаем, че пазарът на труда изпитва остра необходимост от високо образовани и високо квалифицирани кадри. Картата всъщност ще бъде част от общия процес по гарантиране и осигуряване на качеството във висшето образование и това, което всички искаме, включително и на стабилност на академичната общност. между първо и второ четене този текст е гласуван единодушно в Комисията – единодушно с 16 гласа „за“, като направихме и няколко предложения. Едно от предложенията е предложенията е припознато от нас – предложение на работодателите и синдикатите изразено в тяхното общо становище, а именно тази карта да се съгласува с тях и това е правилно. Текстът за Картата освен това е подкрепен от абсолютно всички – и от академичната общност чрез Съвета на ректорите, и от всички работодателски организации, синдикалните. Да Ви кажа честно, аз за първи първи път виждам обединено становище на работодатели и синдикати по даден законопроект. На балкона е доцент Лиляна Вълчева и наистина мога да кажа, че това е успех – работодатели и синдикати да имат еднакво мнение, да подкрепят едни и същи неща. направихме предложение между първо и второ четене, също по предложение на академичната общност и на синдикатите, тази карта да се приема от Министерския съвет. Защото, на първо място, това ще гарантира гъвкавост, ще гарантира експедитивност и, не на последно място, ще гарантира евентуално евентуално защита от лобистки интереси, които са свързани с академичното развитие или придаване на академичен облик на определени населени места. Освен това аз твърдо смятам, че приемането на Картата не е работа на Народното събрание, защото, на първо място, има опасност процесът по приемането да се превърне в абсолютно формално решение, от което никой не печели. На второ място, бих казала, че това би затруднило съществено процеса, защото всички знаем как се приема един документ от Народното събрание. Освен това се опасявам, че Картата би излязла от Народното събрание в твърде по-различен и обемен вид от анализа, който е направен предварително. Пак казвам, не на последно място, това приемане би могло да се превърне в едни непрекъснати опити да се създаде и да се придаде академично развитие на даден регион, каквито примери имаме от недалечното минало. И, да, ние всички се съгласяваме. Знаете, че когато в Народното събрание се внесе проект за откриване на висше училище, за откриване на факултет, за преобразуване на колеж във висше училище, всички гласуваме единодушно. Така е, защитаваме регионалните интереси, избирателите в тях, но в същото време непрекъснато всички си задаваме въпроса: необходими ли са толкова висши училища в страната, необходимо ли е във всички висши училища да се разкриват всички специалности, съответно да се извършва обучение по професионални направления, или те трябва да бъдат специализирани? За финал ще напомня, че роене на висши училища, чрез тази карта, няма как да има, защото процесът и процедурата за разкриване на висши училища остава непроменена, тоест това ще се случва единствено и само с решение на Народното събрание. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Дамянова. Реплики? Господин Жаблянов, заповядайте за реплика.

Чух с внимание аргументите на министъра, на госпожа Дамянова в нейното изказване, по отношение на Националната карта, но в какво няма как как да се убедя. Сигурно има много голяма подкрепа в създаването на тази национална карта в различни общности – едва ли на сто процента, но предполагам, че има и е така, както казва госпожа Дамянова. Кое според мен обаче създава притеснение? Не само възможността такава карта да бъде направена, да бъдат прогнозирани потребностите на образованието, но и заложения в такава карта стагниращ момент. При тази процедура така, както е предвидена, или по-скоро при липсата на процедура, как се изменя тази карта? Изменя ли се тази карта като документ? Или утре, ако постъпи предложение в Министерския съвет за промяна в тази карта, тя за какъв период от време ще има вида, за който е приета, за колко години се приема, може ли да бъде изменяна два пъти годишно, три пъти годишно? Може ли Министерският съвет да го прави това нещо? Може, разбира се. Не ми стана ясно защо в Народното събрание може по-лесно или някак си, хайде да го наречем така, Народното събрание да бъде по-либералният орган по отношение на разрастването на мрежата от висши училища, а Министерският съвет да бъде по-консервативният. Ако се съдържа подтекстът, че Народното събрание заради регионалната представителност на народните представители е по-близо до потребностите, повече се влияе от популистки, да ги наречем, настроения и ние тук прокарваме интересите на регионите на България, аз не виждам нищо лошо в тази работа,

Господин Жаблянов, аз няма как да коментирам Вашите пророчества и не знам до каква степен те ще се случат и реализират в бъдеще. Вие си противоречите в репликата, която направихте. От една страна, задавате въпроса: има ли възможност за гъвкави решения, може ли Министерският съвет да променя Картата? Да, ако необходимостта и обективната реалност го налагат, защо да не може. От друга страна, казвате: да, но Народното събрание – да, то ще участва и не се съмнявайте в обективността на тази карта, защото, ако сте ме слушали внимателно, аз казах следното, че в рамките на тази година Министерството заедно с всички заинтересовани страни, след съгласуване с работодателите и синдикатите – нещо, което приехме между първо и второ четене, ще направи анализ и ще представи тази обективна картина. И да, ако се налага промяна, тази промяна ще се случи и точно заради това направихме корекция Картата да се приема от Министерския съвет. Защо? Давам конкретен пример. Представете си, че утре имаме интерес от голям инвеститор в България, но този интерес на инвеститора е свързан с промяна на Картата в определена област, в определен регион. А ние какво ще му кажем? Трябва да изчакаме около три месеца, защото такава е процедурата в Народното събрание и аз Ви уверявам, че инвеститорът ще избере друга държава, а не България. Да, имаме възможност за гъвкавост, имаме възможност за контрол, за анализ и за наблюдение от заинтересованите страни. Нека да имаме повече доверие на академичната общност, нека да имаме повече доверие на работодателските и синдикалните организации. Те са гарант, че тази карта ще бъде обективна и ще се променя съобразно потребностите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Дамянова. Други изказвания?

По § 4 има предложение от народните представители Николай Цонков и Валери Жаблянов. Предложението е оттеглено. Предложение от народните представители Милена Дамянова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Полина Шишкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 83, ал. от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. ал. 2: а) създава се т. 1а: „1а. разработва и внася в Министерски съвет за приемане Национална карта на висшето образование в Република България, след съгласуване с национално представителните синдикални и работодателски организации“; б) в т. 4 думите „и легализацията“ се заличават, а накрая се поставя запетая

4“; бб) в буква „в“ думите „по чл. 31, ал. 3“ се заличават; г) създават се т. 9 – 11: „9. утвърждава политика за развитието на всяко държавно висше училище със стратегически цели, задачи, целеви стойности и показатели за изпълнението им; 10. сключва договор за управление с ректора на държавното висше училище при условията и по реда на този закон за срока на неговия мандат, осъществява контрол по договора и приема ежегоден отчет за изпълнението му; на капацитета на висшето училище, на капацитета на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии;“. 2. Създават се ал. 3 и 4: „(3) Политиката за развитие по ал. 2, т. 9 се изготвя след обсъждане със заинтересованите страни и се утвърждава не по-късно от три месеца преди провеждането на избор на нов ректор. При предсрочно прекратяване на мандата на ректора следващият ректор изпълнява утвърдената политика за развитие на висшето училище до края на мандата. (4) По инициатива на органите за управление на висшето училище и на министъра на образованието и науката в политиката за развитие по ал. 2, т. 9 може да се добавя списъкът със стратегическите цели и задачи, без политиката да се променя съществено концептуално.“

§ 5: „§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения: 1. Алинея 4 се изменя така: „(4) Националната агенция за оценяване и акредитация осъществява оценяване на проекти за откриване и преобразуване на висши училища, основни звена, филиали, териториално изнесени звена на висшите училища, професионални направления и специалности от регулираните професии и извършва институционална и програмна акредитация, както и следакредитационно наблюдение и контрол.“ 2. Алинеи 5 и 6 се отменят.“

По § 6 има предложение от народните представители Николай Цонков и Валери Жаблянов: Предложение от народния представител Полина Шишкова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6: „§ 6. В чл. 14 се създават ал. 5 и 6: „(5)

чл. 17а: „Чл. 17а. (1) Висше училище, което дава значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и има високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни обективни показатели, включващи брой публикувани и реферирани научни статии в международните бази данни, брой подадени заявки за международни патенти, брой цитати в реферирани и индексирани списания от други автори в международните бази данни, определени акт на Министерския съвет, може да бъде определено за изследователско висше училище. (2) Изследователските висши училища се определят в списък, приет от Министерския съвет и обнародван в „Държавен вестник“. Списъкът се актуализира ежегодно до 1 ноември при условия и по ред, определени в акта по ал. 1. (3)

Заповядайте, госпожо Шишкова.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 На първо място, продължителността на проектите често надвишава четири години, особено когато има международно участие. Трябва да имаме предвид и факта, че специалности, като „Медицина“ например, са с по-голяма продължителност. На второ място, считам, че това удължаване е в полза както на учените, така и на преподавателите. Ще се гарантира безпроблемното завършване на степените „бакалавър“ и „магистър“ и ще се даде необходимото време на студентите за техните научноизследователски дейности. Малко статистика. По дял на иновативните предприятия страната ни е в последната тройка на Европейския съюз, заедно с Полша и Румъния. По размер на инвестициите в иновации, като дял от брутния вътрешен продукт, зад България в Европейския съюз са само четири държави – Малта, Румъния, Латвия и Кипър. Кое е основното? Инвестициите в научни изследвания и иновации на практика са инвестиция в бъдещето. Те са еднакво полезни както за кадрите, така и за българската икономика. Извън тези аргументи, нека подходим и прагматично. Факт е, че няма достатъчно български учени. И тук не става въпрос за липса на желание или капацитет, а за избор. За съжаление, този избор много често е чужбина. Всички добре знаем, че млад човек, който отива в чужбина, рядко се завръща в страната. Какво всъщност целим с това удължаване от две години? Целим да насърчим и да предоставим добри условия за работа на студентите, които искат да се занимават с научноизследователска дейност, и в крайна сметка целим да спре изтичането на мозъци от държавата. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Йорданов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да Ви представя още един мотив срокът да бъде шест години. Един от основните елементи в научноизследователската работа са докторантите. За да участва обаче, за да има време процедурата за зачисляване на докторант, да си развие изследването, да го зачете, много често надвишава срока от три години, който е определен, а с процедурата върви към шест години. Затова, ако искаме ефективно да имаме докторанти, които да развиват изследователската работа, трябва да приемем по-голям срок – от шест години. Благодаря Ви, уважаеми господин Йорданов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване първо неподкрепеното предложение на народния представител Полина Шишкова и група народни представители.

за 37, против 27, въздържали се 44. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване редакцията на § 8 по Доклада на Комисията. Гласували

до 5000 към момента на сключване на споразумението – едно споразумение, при брой на обучаваните студенти над 5000 – до две споразумения, а за изследователските висши училища – до 4 споразумения с държавни и общински училища от системата на предучилищното и училищното образование за извършване на съвместна учебна дейност по учебните предмети и/или модули за придобиване на профилираната и професионалната подготовка във втори гимназиален етап от средната степен на образование, както и по учебните предмети за придобиване на специализираната подготовка в средната степен на образование при спазване изискванията на този закон и на Закона за предучилищното и училищното образование. Споразумението, както и промените в него влизат в сила след одобряване от министъра на образованието и науката.“ 2. В ал. 5 думата „институционална“ се заменя с „програмна“.“

така: „3. В ал. 7 числото „25“ се заменя със „17“, след което се поставя запетая и се добавя „а за колежите – 13,“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Венка Стоянова и Борислав Борисов. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Николай Цонков и Валери Жаблянов. Предложението е оттеглено. Предложение от народните представители Полина Шишкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Венка Стоянова и Борислав Борисов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10: „§ 10. В чл. 26 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Факултетът е основно звено на висшето училище, което обединява не по-малко от три катедри за осигуряване на обучението на студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко професионални направления от областите на висшето образование, по които висшето училище е акредитирано да провежда обучение. Хабилитираните лица от академичния състав на факултета на основен трудов договор провеждат за всяка специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните часове. При необходимост и след решение на академичния съвет за отделни специалности хабилитираните лица могат да провеждат и не по-малко от 50 на сто от лекционните часове. След решение на съответния факултетен съвет до 10 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и до 20 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен „магистър“ могат да бъдат провеждани от изявени специалисти от практиката.“ 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Общото събрание на факултета се състои от членове на академичния състав на основен трудов договор, от представители на административния персонал, на студентите и докторантите във факултета. Членовете, представляващи академичния състав, са не по-малко от 75 на сто и не повече от 84 на сто от състава на общото събрание, като не по-малко от една четвърт от тях са нехабилитирани преподаватели; членовете, представляващи студентите и докторантите, са не по-малко от 15 на сто от състава на общото събрание; членовете, представляващи административния персонал, са не повече от 5 на сто от състава на общото събрание, като имат поне един представител.“ 3. В ал. 7, изречение първо числото „25“ се заменя с „21“. 4. В ал. 8 т. 4 се отменя. 5. Алинея 10 се отменя. 6. Алинея 11 се изменя така: „(11) В медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища, освен дейността по ал. 1, може да се извършва лечебна и диагностична дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, следдипломно обучение на лекари и лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност.“

на сто и не повече от 84 на сто от състава на общото събрание, като не по-малко от една четвърт от тях са нехабилитирани преподаватели; членовете, представляващи студентите и докторантите, са не по-малко от 15 на сто от състава на общото събрание; членовете, представляващи административния персонал, са не повече от 5 на сто от състава на общото събрание, като имат поне един представител.“

Предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, като по т. 2 е отразено на систематичното му място в § 21.

Комисията подкрепя по принцип предложението, като по т. 2 е отразено на систематичното му място в § 21. Предложение от народния представител Полина Шишкова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13,

т. 16;“ г) създава се т. 18: „18. определя реда за съгласуване на проектите на училищни учебни планове и на учебни програми по учебните предмети и/или модули от профилираната, професионалната и специализираната подготовка в случаите по чл. 21, ал. 1, т. академичния състав, съвет по ал. 2, като не по-малко от една четвърт от тях са нехабилитирани преподаватели; членовете, представляващи студентите и докторантите, са не по-малко от 15 на сто от състава на Академичния съвет; членовете, представляващи служителите, са не повече от 5 на сто от състава на Академичния съвет, като имат поне един представител.

За ректор, декан и директор на филиал, департамент или колеж се избират хабилитирани лица, които работят на основен трудов договор във висшето училище. С избрания ректор на държавно висше училище се сключва договор за управление по чл. 10, ал. 2, т. 10, а с избраните декан, директор на департамент, филиал и колеж, ръководител на катедра и техните заместници се сключва съответно споразумение по чл. 32, ал. 1, т. 3.“ 2. Създават се нови ал. 2 и 3: Договорът за управление по ал. 1 съдържа: 1. задълженията на страните за изпълнението на политиката за развитие на висшето училище; 2. конкретни механизми и показатели за изпълнение на политиката за развитие на висшето училище; 3. задължението на страните да осъществяват текуща комуникация по всички въпроси, свързани с изпълнението на приетата мандатна програма на ректора, цялост и поотделно за всяка година, както и относно съответствието ѝ с политиката за развитие на висшето училище; 4. задължението на ректора да отчита пред министъра на образованието и науката резултатите от изпълнението на политиката за развитие на висшето училище, за финансовото състояние на и за съществуващите проблеми и мерките за тяхното решаване. (3) Договорът за управление с ректора се прекратява при прекратяване на мандата му по чл. 35 и при навършване на 65 годишна възраст. 3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея след думата: „колеж“ се добавя „ръководител на катедра“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Тук трябва да уточним похвата на понятието „ръководна длъжност“. В Закона ръководна длъжност е ректор, декан, ръководител на колеж или филиал. С тях се сключва споразумение. Сега има предложение към тях да се добави и ръководител на катедра. Въпросът е: ръководителят на катедра ръководна длъжност ли е? ръководна длъжност ли е? Предварително искам да кажа, че няма да гласувам, защото съм в конфликт на интереси – аз съм ръководител на катедра. Ръководителят на катедра не е юридическо лице, той няма бюджет, той няма въобще атрибутите, които би трябвало да има един лидер на ръководна длъжност. Затова мисля, че трябва да запазим положението, при което ръководителят на катедра не е на ръководна длъжност, а ръководителите с ръководна длъжност, повтарям, са ректор и декан. Мисля, че това е

Второ, само преди малко колегата Шишкова направи едно изказване, в което обясни как трябва да насърчаваме младите хора, да им даваме път за развитие. Да, всички сме съгласни, макар че текстът, специално за научноизследователските университети, е съвсем различен и той не касае младите хора. Но – да, ето това е текст, който касае младите хора. Искаме ли да даваме път за развитие на младите хора да заемат такива ръководни длъжности? Искаме ли? Или искаме да имаме ръководители на катедри, които цялата си професионална кариера изпълняват, заемайки и тази длъжност? Нека да създаваме кадри в катедрата и нека наистина да даваме път на младите хора, за да останат те в България! (Ръкопляскания от

Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Не знам до каква степен с административни мерки от сорта на непрекъснато понижаване на възрастта за пенсиониране на академичния състав ще се увеличи стимулът на студентите и младите научни работници да израстват?

ръководителите на факултети и на катедрите означава ли, че младите научни работници се готвят за ректори? Аз имам чувството, че тук в аргументацията се бърка въобще целият смисъл на научното и академичното израстване. Тук става дума за административни длъжности, не за научни! Ако намаляваме възрастта на ректорите за пенсиониране и като имаме предвид мандатите, че са четиригодишни, за да има един ректор два мандата, което е нещо напълно нормално и естествено от гледна точка на логиката на управление на едно висше училище, на каква възраст трябва да бъде избран? Тоест на каква възраст ще го изберат – на 55? На 56 трябва да стане ректор, за да има два мандата. Като имаме предвид сегашното състояние на академичния състав на висшето образование, тук многократно са привеждани статистически данни за това каква това каква част от студентите остават на научна работа или на преподавателска работа в университетите, и то не е заради възрастта на ректора, а заради лошите финансови, битови условия, липсата на условия за научна работа. Това са първите критерии, по които се преценява дали младите научни работници и студентите решават да направят кариера в науката. Много моля да се съобразяваме все пак с тези обективни статистически данни и изказванията от сорта на: „Даваме път на младите, защото слагаме 65-годишна възраст на ректора.“ са от друга историческа епоха, не искам да я характеризирам – „Да дадем път на младите. Да построим светлото бъдеще.“ С такъв тип аргументи… Понеже стана въпрос затова, че предложението е на професор Иво Христов. Ами аз мисля, че в тази работа това не значи ваше и наше. Всеки народен представител застава на трибуната със собствената си съвест, подготовка, квалификация. Да, разбира се, има предложение, направено от Иво Христов, но това не означава, че моят колега не може да направи обратното предложение.

как можем да обясним факта, че има един академик, член-кореспондент, за който има пенсионна възраст 70 години, седем години преди датата на пенсионирането му се отнема правото да бъде ръководител на катедра? Благодаря, господин Йорданов. Дуплика? Няма да има. Изказване – госпожа Грозданова. Добре, господин Гечев, и Вие ще имате тази възможност. ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Първо, искам да благодаря на Комисията, че е приела моето предложение. Явно в него има някакъв резон и според мен ние знаем какъв е той. Искам да подчертая, че в Преходните и заключителните разпоредби е записано, че мандатите, които вече са започнати, ще бъдат завършени. Има висши учебни заведения, на които и в момента в техните правилници има това възрастово ограничение, има решение на Върховния административен съд на Република България, който е признал правото на Софийския университет да въведе ограничение относно изборната длъжност „декан“, което е свързано с навършването на пенсионна възраст, и това не е обявено за дискриминация. За мен възрастта е привилегия. Искам да цитирам още едно решение – на Съда на Европейските общности от месец октомври 2007 г. по дело С-417, и в него е поставен въпросът за възрастовите ограничения за заемане на изборни длъжности. Изпълнението на работа също се води за недискриминационно и се оправдава с оглед „осъществяване на разумна политика за баланс между поколенията в труда“. Ние не казваме: „Ще дадем твърдо възможност на младите хора.“, но нека да намерим някакъв баланс между поколенията, който всъщност ще гарантира и по-ефективния пазар на труда. Благодаря Ви за вниманието и се надявам, че залата ще го подкрепи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Грозданова.

Уважаема госпожо Грозданова, господин Председател, господин Министър! Има такива аргументи, има и такива решения, и Софийският университет също е приел свои вътрешни нормативни документи, с които постъпва по един или по друг начин. Въпросът е, че в Закона вече записваме тази възраст означава нещо съвършено различно. Това означава за всички висши училища, за всички ректори. В същото време, ако се върнем тук на една друга дискусия – за възрастта за пенсиониране и пенсионната реформа, не искате да чуете всички аргументи защо се увеличава възрастта за пенсиониране? Е, не може с едни и същи аргументи да се правят две различни неща. Каква е възрастта за пенсиониране на мъжете в момента в България, като имате предвид, че ние приехме със закон – в момента не мога да се сетя там каква беше стъпката, за постепенно увеличаване до 67, нали така беше? До 65. Е?! Тенденцията е да расте тази възраст. В същото време правим така, че във висшите училища, където възможността за творческа работа е доста по-различна от обикновената административна дейност, която се изпълнява, се дава възможност за работа на хората до по-висока възраст. Казвам, че за мен няма връзка между израстването на младите и възрастта за пенсиониране на ректорите нека да не правим подобна връзка, тя не съществува. Така че наистина в момента има такива практики във висши училища, до каква степен са продуктивни, бъдещето ще покаже. Благодаря. Втора реплика – имате думата, госпожо Дамянова. Вашето предложение. Аз оценявам демокрацията на колегите в парламентарната група на „БСП за България“, но в крайна сметка мисля, че в нашата комисия – господин Жаблянов, и Вие сте били член на тази комисия миналия мандат, сте се убедили, че решенията се вземат професионално, а не на партиен принцип. На второ място, можеше да дадете и един пример, госпожо Грозданова, за ректор, който в момента е на 57 години, бил е два мандата ректор, имало е пауза, след което в момента е ректор трети мандат – говорим за многоуважаемия от всички нас професор Семерджиев. Така че не е невъзможно това, за което се опасяваше колегата. И нещо друго, на което също не отговорихте, за академиците и тяхното право на 70-годишна възраст. Ама такава възможност в Кодекса на труда няма, колеги. Този текст за академиците всъщност е в Закона за Българската академия на науките и този закон урежда единствено и само отношенията в Българската академия на науките. Това, че някоя друга институция е припознала този текст, е нейно право, но в никакъв случай това не важи и съответно не е отбелязано в Кодекса на труда. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Трета реплика – имате думата, господин Михайлов.

Благодаря Ви, господин Председател. Много горещи станаха дебатите около тази точка. Искам да помоля колегите, които коментираха изказването на господин Жаблянов,

Точно това беше хубавото в дискусията в нашата парламентарна група – че се оформиха различни мнения. Аз съм защитник на мнението, което защитава доктор Грозданова, доктор Грозданова, и дори го дадох като пример в нашата група – професор Люк Монтание, който е откривател на вируса на СПИН, беше пенсиониран с най-големи почести на 65 години. Той получи свой пост

принципи и те не са само административни, те са, ако щете, и биологични, така че независимо от острата дискусия ние трябва да погледнем практиката в Европейския съюз и да се съобразим с нея. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Михайлов. Дуплика – госпожо Грозданова, имате думата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моята професия е свързана с над четири десетилетия преподаване основно в Университета за национално и световно стопанство и университети от Западна Европа, Щатите и други. Нашият университет – Университетът за национално и световно стопанство, много отдавна е въвел тези ограничения. Изборът на декан и на ректор дори става, ако към момента на избора ректорът, деканът или шефът на катедра има преди пенсиониране четири години, за да си изпълни мандата. Доколкото ми е известно от моя опит, навсякъде – и в Щатите, и в Европа, има ограничение на възрастта. За държавните университети е задължително. В някои страни те са изключение, в други – са господстващи, примерно Ограничението на възрастта се изпълнява стопроцентово. Към това, което казаха колегите. Разбирам, че има дискусия и това е напълно нормално в академичната сфера, и в това няма нищо партийно. Потвърждавайки аргументите на колегите, които се изказаха, аз категорично ще подкрепя предложението за възрастови ограничения. В моята област – икономиката, не знам някой лауреат на Нобелова награда да е ректор или декан. Нищо не пречи на един преподавател, ако не е шеф на катедра или ректор, да се занимава с научна дейност, да развива научна дейност, да консултира, да бъде научен ръководител на докторанти. Дори бих казал и нещо друго: няма незаменими хора. Ако някой е професор в катедра или факултет и казва, че няма кой да го замести и ще трябва да остане, той трябва да бъде уволнен незабавно. Какъв е този професор, който е десет, петнадесет години професор и след него няма никого?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

не защото искаме да налагаме административни мерки, а защото има нужда от тях. Всяка една административна мярка е ограничение. Пределната възраст за пенсиониране също е ограничение, но тя има своите причини. Какво е специфичното на системата за висшето образование и на модела на автономия? Тези, които избират ръководните длъжности, трябва да ги държат отговорни, а от друга страна, този, който е избран на ръководна длъжност, трябва да държи отговорни тези, които са го избрали. До какво води този модел на взаимна зависимост? Води или до неутрализиране на линиите на отговорност, или до възможност да направиш така, че определен брой хора да са зависими дългосрочно от теб и до липсата на промяна. Тази безотговорност и безалтернативност води до промяна в стимулите на тези, които са на ръководна длъжност, води до запушване на системата, води до липса на развитие, води до това системата в крайна сметка да служи на статуквото, а не на развитието. Това са го видели почти всички, които са били във висшите училища, и това беше изразено като мнение. Ние имаме нужда от административна корективна мярка. Възрастта е 65 години, не е 63. В Закона пределната възраст за пенсиониране е 68 години. Имаме нужда от такъв коригиращ механизъм, макар и той да е административна мярка, защото действителността във висшите училища е такава. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър. Не виждам други желаещи за изказване. Закривам разискванията.

Предложението е прието. Моля, поканете

Ректорът на държавно висше училище: 1. подготвя и представя ежегоден отчет до министъра на образованието и науката за изпълнението на задълженията по договора за управление; 2. в допълнение към задълженията по ал. 1, т. 12 представя на общото събрание отчет за резултатите от изпълнението на политиката за развитие на държавното висшето училище.“

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от нароните представители Радостин Танев и Борис Кърчев. Предложението

§17: „§ 17. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в т. 3 думите „филиал или колеж“ се заменят с „департамент, филиал, колеж и с ръководител на катедра и техните заместници“; б) създава се нова т. 10: „10. предлага на академичния съвет създаване, преобразуване или закриване на департаменти, катедри и обслужващи звена;“ в) създават се т. 11 – 13: „11. взема решение за признаване на висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на образованието във висшето училище въз основа на доклад на комисия; 12. подготвя и представя ежегоден отчет до министъра на образованието и науката за изпълнението на задълженията по договора за управление; представя ежегодно на общото събрание отчет за работата си и за резултатите от изпълнението на политиката за развитие на висшето училище, за финансовото състояние на висшето училище, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване;“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

Например предложената нова т. 12 към ал. 1 предвижда ректорът да подготвя и представя ежегоден отчет пред министъра на образованието и науката за изпълнение на задълженията по договора за управление. Както добре знаем, ректорите на частните училища не сключват договорите за управление и няма как те да представят отчети пред Министерството на образованието и науката по тях. Промените, които предлагам, целят да коригират тези пропуски в разграничаването, като обособят общите права и задължения на ректорите в три алинеи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

Първият проблем, който възниква, касае размера на ректорската квота в настоятелството. До момента, по предложение на ректора, общото събрание избираше пет от седем членове на настоятелството, което осигурява мнозинство от 72%. С добавянето на нов член на настоятелството квотата на ректора се намалява на 62% или пет от осем членове. Нека да обясня защо тази поправка е спорна.

позиция, която невинаги би била в унисон с предложението на ректора. Вносителят – Министерският съвет, на няколко пъти в становищата си заявява, че длъжността „ректор“ следва да има стабилност. Тази стабилност е много крехка, ако политиката на ректора разчита на едно крехко мнозинство. Ето защо предлагам квотата на общото събрание в настоятелството да бъде увеличена от 5 на 6 членове, което да даде допълнителна стабилност на ректора при реализирането на конкретни политики. По отношение на предложената нова ал. 5 в чл. 35а, която предвижда представителите на местната власт да бъдат ограничени до участие в настоятелствата на две висши училища нека да имаме предвид, че тези представители ще бъдат в конфликт на интереси, доколкото отделните висши училища са конкуренти за програми, проекти, финансиране и студенти. Поради тази причина един-единствен човек не бива да представлява общината във всички настоятелства. В Комисията е дискутирано, че за всяко училище ще се назначава различен представител на местната власт в настоятелството, но според мен, като народни представители, би следвало да закрепим това законово. Принципно местната власт защитава регионалното развитие, а това може да не бъде в унисон с Националната стратегия. Бихме искали да избегнем ситуации, в които се закрепостява университетът към съответната община, без това да бъде необходимо в един по-глобален план за развитие. Благодаря.

Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Териториално изнесените звена на частните висши училища в страната и в чужбина се откриват след положителна оценка на съответния проект от Националната агенция за оценяване и акредитация.“

който става § 22: „§ 22. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Висшето училище има право да провежда обучение в образователната и научна степен „доктор“ само по акредитирани професионални направления и специалности от регулираните

В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения: „1. В ал. 1 след думата „акредитация“ се добавя „с оценка от 8,00 до 10,00“; 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Научният съвет на звеното, което обучава докторанта, избира научния му ръководител, утвърждава учебния му план и ежегодно го атестира.“ го атестира.“ Предложение от народния представител Станислав Станилов. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 24: „§ 24. В чл. 53, ал. 1 след думата „назначава“ се добавя „изследователи,“.“

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаването на нов § 25 с текст по Доклада на Комисията; предложението за създаване на нов § 26

предложение от народните представители Николай Цонков и Валери Жаблянов. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 28.

Предложението е оттеглено. подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 32: „§ 32. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Дейностите на Националната агенция за оценяване и акредитация имат за цел да стимулират и контролират висшите училища, да осигуряват и да повишават качеството на предлаганото от тях образование, както и да го провеждат в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.“ 2. Създават се ал. 6, 7 и 8: „(6) Акредитацията се осъществява и чрез електронни средства посредством поддържана от Националната агенция за оценяване и акредитация електронна платформа. (7) Националната агенция за оценяване и акредитация по покана на чуждестранно висше училище, което ще провежда обучение в чужда държава, може да оценява правото му да дава висше образование по по образователно-квалификационни степени чрез институционална и/или програмна акредитация в съответствие с прилагането на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование. (8) Процедурите по ал. 7 се извършват по ред, определен в Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, като оценяването по прилагането на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование не противоречи на националното законодателство на съответното чуждестранно висше училище.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 33. По §

Комисията подкрепя текста на вносителя на § 27, който става § 34, като в чл. 77, ал. 3, т. 5 думите „европейското образователно пространство на висше образование“ се заменят с „европейското пространство за висше образование“; в чл. 77, ал. 8 след думата „среднопретеглена“ се добавя

Програмната акредитация се основава на оценяването на качеството на предлаганото обучение в определено професионално направление в трите степени на висше образование в основно звено и/или филиал на висшето училище, на специалност от регулираните професии и на прилагане на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.“ 2. В ал. 3 се създава т. 7: „7. други критерии, свързани със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.“ 3. Създават се ал. 4 – 13: „(4) Оценяването при програмната акредитация се осъществява въз основа на методика, разработена от Националната агенция за оценяване и акредитация. (5) За всеки критерий за програмна акредитация Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация утвърждава теглови коефициенти. Критерият „научноизследователската и художественотворческата дейност“ има най-голяма относителна тежест. Изискването по предходното изречение не се прилага за самостоятелните колежи. (6) Оценяването при програмната акредитация се извършва по десетобалната система, включваща оценките от 0 до 10,00. (7) Валидността на програмната акредитация е за период 4 години. години. (8) При получена средноаритметична оценка под 4,00 се прави отказ от програмна акредитация. (9) Отказ за програмна акредитация получават и професионалните направления и специалностите от регулираните професии с оценка по-малка от 4,00 по един или няколко от критериите по ал. 3, т. 1 – 3. 1 – 3. (10) В срок до 12 месеца от момента на уведомяване за постановения от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация отказ за програмна акредитация висшето училище може да поиска извършването на нова процедура за програмна акредитация. (11) Новата процедура за програмна акредитация се извършва от постоянна комисия по съответната област на висшето образование и включва и проверка за отстраняване на слабостите, довели до постановяването на отказа по ал. 8 или по ал. 9. ал. 9. (12) При получена средноаритметична оценка над 4,00 в процедурата по ал. 11 висшето училище получава програмна акредитация със срок на валидност до изтичането на 4-годишния период по ал. 7. (13) При провеждане на акредитацията по ал. 1 и оценяване на съответствието с изискванията за академичен състав на основен трудов договор член на академичен състав може да участва в акредитацията на не повече от едно висше училище.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

думите „европейското образователно пространство на висше образование“ се заменят с „европейското пространство за висше образование“. По § 30 има предложение от народния представител Станислав Станилов. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 37: „§ 37. В чл. 79а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 числото „4,99“ се заменя с „5,99“.

При получена оценка от програмната акредитация от 8,00 до 10,00 висшите училища имат право да обучават и за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ при условията на чл. 80, ал. 2.“ 4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.“

Програмната акредитация включва оценяване на възможността на висшите училища да провеждат обучение по професионални направления/специалности от регулираните професии и на докторски програми. Висшите училища могат да провеждат обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по докторски програми, акредитирани с оценка от 8,00 до 10,00.“ 2. Създава се нова ал. 3: „(3) Висшите училища, които имат акредитирани професионални направления с оценка не по-малко от 8,00, могат да провеждат обучение в същите акредитирани направления по нови специалности в съответната образователно-квалификационна степен след уведомяване на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 29, който става § 36, с предложенията за допълване и заместване, направени от Комисията;

ал. 2: „(2) Процедурата за оценяване на проект не може да бъде открита, докато не е приключила друга текуща процедура за институционална акредитация“.“ Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Николай Цонков и Валери Жаблянов. Моля, гласувайте.

гласувайте. Гласували 107 народни представители: за 34, против 24, въздържали се 49. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 32, който става § 39, с предложението за допълване, направено от Комисията, както и текста на вносителя за § 33, който става § 40. Моля, режим на гласуване.

съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качество в европейското пространство за висше образование“. 2. В т. 2 думата „процедурите“ се заменя с „процедури и методика“. 3. В т. 4 думите „по смисъла на чл. 11, ал. 4“ се заличават.“

В текста преди т. 1 думите „издава бюлетин, в който се публикуват:“ се заменят с „публикува на официалната си интернет страница:“; 2. Създава се т. 5: „5. оценките от институционалната и програмната акредитация на висшите училища и на научните организации“.“

Предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители: Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 74: „§ 74.

Ако ми позволите, господин Председател, тук трябва да направя една редакция в текста на Комисията: „§ 42 да се чете § 50.“

Изказвания? Няма. Ще подложа на гласуване текста на § 50, Всъщност редакцията, предложена от Комисията за текста на § 42, който става § 50, и да се чете техническата корекция, редакционната поправка, предложена от народния представител Милена Дамянова като § 50.

3.“ 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Средствата по ал. 1, т. 1 включват и допълнително финансиране, определено от Министерския съвет, за: 1. обучението по приоритетни професионални направления и защитени специалности; 2. компенсиране на разходите за освобождаване от такси, извършено по реда на чл. 95,

„В § 44 се прави следната промяна: Чл. 91в, ал. 2, се променя: „Националните програми по ал. 1 се приемат от Народното събрание по предложение на Министерски съвет.“ Комисията не подкрепя предложението.

Предложението ни за промяна в текста се основава на принципите на прозрачност, равнопоставеност и отчетност. С приемането на държавния бюджет от Народното събрание ние приемаме и средствата, които се разпределят към държавните висши училища. Опасенията ни са, че ако националните програми по ал. 1 се приемат от Министерския съвет, това би могло да означава едно допълнително и немотивирано разпределяне на средства към определени университети университети и респективно ощетяване на други. Нашето предложение цели да изсветли тези средства, които ще постъпват в университетите, без да се създават предпоставки за неравнопоставеност. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

Алинея 3 се изменя така: „(3) Размерът на таксите по ал. 2 не може да бъде по-висок от две трети от средствата за издръжка на обучението, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1 и 3.“

буква „б“ се определя, като към средствата за издръжка на обучението, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1 и 3, се добавя размерът на таксата по ал. 2 за съответното професионално направление или специалност от регулираните професии, а таксите за обучение по чл. 21, ал. 5 не могат да бъдат по-ниски от 70 на сто от средствата

навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;“ б) създава се т. 8: т. 8: „8. студенти, обучаващи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, по списък, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието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

подкрепа, е за изменение на чл. 92, ал. 1 от § 45, който касае минималната работна заплата на лицата, заемащи академични длъжности. Целта на това мое предложение е да се определят минимални заплати за следните длъжности: асистент – две минимални работни заплати; главен асистент – три минимални работни заплати; доцент – четири минимални работни заплати, и професор – пет минимални работни заплати. Ще припомня хронологията на тази моя идея, която защитавам в момента. През 2015 г. България поиска от Европейската комисия мониторинг на състоянието на изследванията и науката в страната ни. Един от изводите в този мониторинг е, че ниското заплащане на труда в тази сфера е един от основните проблеми. Същия извод и препоръка – че трябва да се увеличат заплатите на наетите в научната сфера, срещаме и в Стратегията за научни изследвания. В момента един асистент стартира със заплата от 800 лв. Главен асистент във водещ столичен университет е с основна заплата 850 лв. След това ще Ви покажа и фиша му. Само за сравнение ще спомена какви са основните трудови възнаграждения на преподавателите във висши учебни заведения на Балканския полуостров. Средна заплата за академична длъжност в университет в Сърбия, в град Ниш за асистент е 640 евро, а за професор – 850 евро. В Албания, в университета в Корча, един асистент взема 550 евро; в Северна Македония асистент взема 650 евро, а главен асистент – 790 евро. В Румъния асистент взема 800 евро, главен асистент – 1000 евро, доцент – до 1600 евро, а професор – 2400 евро. След числата за Румъния мисля, че няма смисъл да продължавам за други европейски университети. Недопустимо е заплатите на преподавателите във висшите учебни заведения в България да са съизмерими с възнагражденията при форми на трудова заетост, при които не се изисква висока квалификация и образователен ценз. Днес, уважаеми колеги, трябва да вземем едно отговорно към българските учени решение, защото, както е известно, най-големият експорт на страната е експортът на високообразовани хора. Знам, че предложението ми се приема като намеса в автономията на висшите учебни заведения. А нима предложението на Министерството на образованието и науката – минималната заплата на ниската академична длъжност в държавните висши училища да се определя с акт на Министерския съвет, не е намеса в автономията?! И означава ли това, че асистентите всяка година ще чакат благосклонното отношение на поредния Министерски съвет?! Истината е, че предложението ми не е намеса, просто субсидията, която държавата отделя за висше образование и наука, е доста ниска – тя расте с темп много по-нисък от този за средното образование. Това е предпоставка редица университети да не могат да повишат заплатите в размер, с който се повишава стандартът за живот. последните години се наблюдава една тенденция – университетски преподаватели да избират учителската професия заради по-доброто заплащане. В това няма нищо лошо, но истината е, че ще дойде момент, в който ще се окаже, че няма да има кой да обучава бъдещите учители, защото просто няма да имаме млади преподаватели в университетите. Завършвам с апел към Вас за разум и подкрепа на предложението ми, защото е изключително важно днес да защитим българската научна общност и да дадем достойно заплащане за труда им.

България е единствената страна в света, където заплатите на преподавателите във висшите учебни заведения стават по-ниски от тези на преподавателите в средните училища. Това, уважаеми колеги, противоречи на здравия разум и затова предлагаме, господин Министър, уважаеми колега, да бъдат направени промени. Ние подкрепихме увеличението на заплатите на учителите, но пак казвам: не само че противоречи на световната практика, то противоречи на здравия разум един постъпващ учител по физкултура в „Люляче“ да взема по-висока заплата от доцент или професор! Българското правителство, ние в парламента, сме длъжни да оправим това недоразумение. Не беше казано, колежке, че ние предлагаме това от няколко години. Срам за някои представители на Ректорския съвет! Срам за представителите на Федерацията на висшето образование, които мълчаха и не подкрепиха това предложение, тъй като имат зависимости, които не бива да бъдат вземани под внимание. Ще завърша, не е никаква намеса в работата на университетите това. Във всички европейски страни – членки на Европейския съюз, заплатите на преподавателите са определени с рангове с четири-пет степенна система Италия, Франция, Германия и така нататък. Много настояваме и от името на академичната общност това недоразумение да бъде оправено, за да не бъдем единствената страна в света, в която хората да вдигат рамене, когато става дума за заплащането във висшето образование. Освен това ние подкрепихме текстове – браво на предложенията за промените във висшето образование, но една от причините преподавателите да прескачат с чантите от университет в университет е техните мизерни заплати. Хората по света са решили този проблем с достойно възнаграждение, отговарящо на българските стандарти. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гечев. Друга реплика? Дуплика? Господин Министър, имате думата.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 Няма недоразумения – има различен модел на регулиране в системата на предучилищното и училищното образование, от една страна, и, от друга страна, в системата на висшето образование. В системата на висшето образование взаимоотношенията между държавата и висшите училища са по-скоро като взаимоотношения между възложител и изпълнител, между публичноправен и частноправен субект. Това е заради модела на академична автономия. Държавата не регулира числеността на персонала, не регулира елементите на възнагражденията. Какво означава това да им гарантираме минимална заплата? Означава, че те могат – Вие, висшите училища, тъй като господин Гечев е представител на висшите училища – оттук нататък може да назначите два пъти повече хора. Нямате ограничение от нормите, защото във висшите училища има хора, които нямат норма, но преподават. Има професионални направления, на които ние които ние анулирахме приема, но в тези професионални направления продължават да се поддържат преподаватели. Има средна норма от порядъка на 100 – 200 часа. Да, вярно е, изключение са. Не може да я сравнявате с учителите, тъй като при учителите средната норма е 700 часа, средните заплати във висшите училища са далеч по високи от тези в училищата. При финансирането на висшите училища през последните 10 години ръстът на субсидията не е по-нисък от този на училищата. Така че всички тези сравнения са неуместни и са в полза на системата на висшето образование. Системата на висшето образование обаче е избрала да поддържа много по-високи разлики между заплатите на по-възрастните преподаватели и заплатите на по-младите преподаватели. Тези разлики са над 2 пъти и половина.

Но висшите училища сте избрали да поддържате големи разлики, като натрупвате повече процент за прослужено време. Всеки път, когато ние със синдикалните организации в системата на училищното образование решаваме как да увеличаваме заплатите, успяваме да ги убедим и те и те се съгласяват, че е по-важно максимално да увеличим минималната заплата, която има сигнално значение към младите преподаватели и осигуряването на системата с педагогически специалисти, докато висшите училища са избрали да натрупват много елементи на старшинството и след това да казват, че държавата е тази, която пречи да има млади преподаватели. Това е съзнателно решение на академичните ръководства, което е взето в процес, в режим на автономия. Не можем само един елемент да регулираме. Ако висшите училища решат, че трябва да има 3% прослужено време върху тези основни заплати, които предлагате, и тях ли трябва да осигурим?

академична автономия. Имаме основания да предложим само минимална заплата, както имаме обща минимална заплата в държавата. Тя е точно заради това изкривяване, което Ви казах – изкривяването, че в общия случай в академичните органи на управление са представени преподаватели, които са хабилитирани, които са на по-висока средна възраст от младите преподаватели, и те са взели решение да направят такъв дизайн на системата на заплащане. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. виждам други изказвания и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Кристина Сидорова. Гласували

Няма. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Николай Цонков и Валери Жаблянов. Моля, гласувайте.

създавания § 4к се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 5, т. 3 думите „и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове по прилагане на Закона за предучилищното и училищното образование“ – отпадат. 2. В ал. 7 изречение второ – отпада. 3. В ал. 10 изречение първо думите „чл. 228 от Закона за предучилищното и училищното образование“

Предложенията за изменение в Рамковия учебен план се приемат от Педагогическия съвет на звеното по ал. 1, утвърждават се от ректора на ТУ – София, и влизат в сила след утвърждаване от министъра на образованието и науката. (27) Интегрирана професионална гимназия във висше училище се открива със заповед на министъра на образованието и науката. (28) Производството по издаване на заповедта за откриване на интегрираната професионална гимназия започва по мотивирано предложение на ректора на висшето училище след решение на академичния съвет. Редът за откриване на интегрирана професионална гимназия и необходимите документи се определят с наредба на министъра на образованието и науката. (29) За всички интегрирани професионални гимназии се прилагат разпоредбите, касаещи звената по ал. 1 за съответното висше училище.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става §58. По § 51 има предложение от народните представители Венка Стоянова и Иво Христов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 59: „§ 59. Параграф 11 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така: (1) По предложение на катедрения съвет и съвета на основното звено и/или филиала след решение на академичния съвет трудовите договори с хабилитираните

Бойчев. Гласували 98 народни представители: за 18, против 34, въздържали се 46. Предложението не се приема.

на текста на вносителя за наименованието на подразделението „Допълнителна разпоредба“, както и текста на вносителя за § 52. Гласували